Моля Ви, уважаеми народни представители, да заемете местата си. Тук е вицепремиерът госпожа Даниела Бобева – беше така добра да откликне на нашия интерес. Както Ви казах сутринта, въпреки че ще има изслушване в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, тя е тук, за да направи кратко изложение по проблема с разрешителните и възникналото напрежение във връзка с автомобилния транспорт на границата с Турция. Господин Камен Костадинов. Заповядайте.

преди известно време от тази трибуна, в момента министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е извън България, в задгранична командировка. В тази връзка моля за Вашето решение в залата да бъде допуснат заместник-министърът господин Антон Гинев, който ресорно отговаря за автомобилния транспорт – евентуално да вземе участие, ако има въпроси към него. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Аз Ви благодаря за молбата, господин Костадинов, но не мога да я подложа на гласуване, защото виждам, че няма достатъчно народни представители,

Да не губим повече време – предлагам вицепремиерът Даниела Бобева да ни запознае с темата. Заповядайте, уважаема госпожо вицепремиер.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 Бих искала накратко да изложа събитията относно проблема с разрешителните за превоз на товари между България и Турция. В областта на автомобилния транспорт двустранните отношения са регламентирани от Спогодбата между, тогава, Народна република България и Република Турция за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана в Анкара на 16 април 1977 г. Виждате, че говорим за доста остаряла правна рамка на взаимоотношенията в този сектор между двете страни. Съгласно спогодбата компетентните органи определят годишен контингент от разрешителни. За последен път контингентът от разрешителни между двете страни, който се разменя на реципрочна основа, е договорен през 2012 г.,

В случай че и двете страни – и българската, и турската, са съгласни с този контингент, съгласно установената практика той се счита за предварителен контингент, валиден и за следващата календарна година. По настояване обаче на българската страна по време на двете заседания на смесената Българо-турска комисия по международен автомобилен транспорт, проведени през месец септември 2013 г., съответно 3-4 септември 2013-а в Анкара и 17 18 септември 2013-а в София, в дневния ред бе включен въпросът за определяне на контингента от разрешителни за 2014 г. Тоест ние не се съгласихме с предвидения контингент през предходната година, поради което пожелахме да има среща на двустранна основа. За съжаление, и двете срещи приключиха, без да бъдат подписани протоколи и съответно без да бъде определен контингентът за разрешителни за 2014 г. През месец ноември 2013 г. българската страна отново постави въпроса за провеждане на среща във възможно най-кратък срок, на която да бъде определен броят на разрешителните за 2014 г. По своя инициатива през ноември 2013 г. турската страна изпрати част от разрешителните, договорени през 2012 г., както следва: - транзитни разрешителни – 5 хил. броя;

Спазвайки принципа на реципрочност, българската страна също предостави същото количество разрешителни, като за пореден път отбеляза, че тези разрешителни представляват само предварителен контингент! В знак на добронамереност на 20 януари 2014 г. ние направихме още една крачка – българската страна предостави още 10 хил. броя транзитни за нуждите на турските превозвачи! Турската страна информира, че при непредоставяне на половината от договорените през 2012 г. транзитни разрешителни в срок до 30 януари едностранно ще обяви за невалидни предоставените разрешителни за българските превозвачи, както и че среща може да се проведе единствено при условие, че българската страна й предостави тази бройка. Тоест турската страна искаше половината от предвидените за 2012 г. разрешителни. На 30 януари 2014 г. турската страна обяви за невалидни предоставените разрешителни за българските превозвачи. Като ответна мярка българската страна обяви за невалидни разрешителните за турските превозвачи, считано от 0,00 ч. на 1 февруари 2014 г. следват следните важни събития. На 7 февруари 2014 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за пореден път се обърна към турската страна с искане за провеждане на спешна среща и за преустановяване на забраната за преминаване през териториите на двете страни с еднократни разрешителни до провеждане на срещата. От турската страна бе получен отговор с предложение за провеждане на такава на 21 февруари 2014 г. в Анкара, но отново при условие да им бъдат предоставени останалите транзитни разрешителни до тази дата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” отговори на турската страна, че има готовност да им предостави разрешителните, при условие че турската страна преустанови забраната за преминаване с еднократни разрешителни и се съгласи по време на срещата в дневния ред да бъдат включени следните въпроси: първо, определяне на квотата от разрешителни за 2014 г.; - второ, обсъждане на продължаващите проблеми на българските превозвачи, свързани с обработването на документите им в автоматичната система по турските гранични пунктове, и - трето, обсъждане тълкуването на турската страна по отношение на фактурата като транспортен документ, определящ вида на превоза. Лично аз се срещах с организациите на превозвачите, които настояват българската страна да не предоставя целия размер на разрешителните, докато турската страна не седне на масата на преговорите, за да се договорят квотите за 2014 г. и съобщенията изпрати официално писмо в понеделник вечерта до Министерството на транспорта на Република Турция, което цели да облекчи дискусиите на 21 януари, където ясно българската страна заяви основните си искания.

Вторият въпрос, който беше поставен в това писмо, е за това да отпадне фактурата като транспортен документ, определящ вида на превоза. Третият въпрос беше по-принципен – ние предложихме да говорим за по-нататъшна либерализация на режима на превозите между двете страни, като помолихме турската страна в рамките на вече предоставените разрешителни да валидираме двете страни, за да може да се отпуши трафикът до срещата на 21 февруари. От изпращането на писмото досега не сме получили отговор от турска страна, но в момента текат изключително интензивни дипломатически контакти с посолството на Република Турция в България, българското посолство в Анкара с цел предвиждането на среща преди срещата на 21 февруари. От друга страна, двете организации на превозвачите – на турските и на българските, имат среща утре, на която се надяваме да бъдат постигнати някакви договорености. Служебното правителство още през месец май миналата година е изпратило писмо до Европейската комисия с молба за подкрепа, за защита на българските превозвачи, на техните интереси в споровете им по отношение на Република За съжаление през месец ноември получихме официален отговор от Европейската комисия, в който се казва, че това са двустранни отношения и трябва да се решават на двустранна основа. Българската страна винаги, не само нашето правителство, но и предходните, е изразявала желание да се реши въпросът не краткотрайно, в рамките на една календарна година, а да се реши изцяло и принципно, за да се преодолеят всичките тези проблеми, които всяка година, дори и няколко пъти годишно, ние имаме по границата с Република Турция. За съжаление досега беше отказван диалог, но имаме уверението на турската страна за срещата на 21-ви и горещо се надяваме преди 21-ви да бъде постигнато споразумение, тъй като в интерес на истината, от 15-те хиляди разрешения, които ние сме предоставили авансово на турската страна, досега те са използвали само 4700, тоест, има достатъчно разрешения, за да бъде продължен трафикът. В този смисъл очакваме, предполагам, че утре до срещата в Транспортната комисия, ще имаме от дипломатите по-подробна информация за прогреса по отношение на проблема. Благодаря Ви, уважаема госпожо вицепремиер. Благодаря Ви, че запознахте народното представителство по един остър, актуален проблем и неговото развитие, а ние сега ще продължим

чл. 2 са приключили разискванията. Господин Шопов, заповядайте.

Уважаеми господин председател, колеги! Слушах много внимателно дебата, който за мен е излишен дебат. Той е буря в капка вода. Не му е мястото тук на този дебат. Той е много важен дебат, но причината, разбира се, е, че е внесен от вносителя в този текст втори. Това, колеги, въпросът за избираемостта или назначаемостта на районните кметове в трите големи града, не е въпрос на Избирателния кодекс! Това го казах и на комисия! Не знам защо от БСП толкова държат отново да възродят този проблем, който е разискван не веднъж в предишни издания – и при предишния Избирателен кодекс, и при предишни текстове на избирателни закони. Колеги, в правото е много важно систематически да намериш мястото за уреждане на един проблем, на един въпрос. Това е основно правило, въпросът за избираемостта на районните кметове е въпрос на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това беше последното точно наименование на закона. Там трябваше да бъде уреден, а в момента какво правим? Ще избираме районни кметове, без затова да има материално-правно основание, което всъщност е въпрос на уредба в друг закон. Не може в момента да изнасяме, бих казал, пред скоби този проблем, да го вмъкваме и да го решаваме в Избирателния закон, който Избирателен закон има не друго значение, а да уточни и да изработи технологията за евентуалната изборност, ако това се възприеме, в другия закон, където му е систематически на това мястото. И защо се прави това не мога да разбера – за да утежняваме не леката работа, която имаме по сегашния Избирателен кодекс ли? Или още веднъж да бъде заявено политическо намерение? Е, добре. Сега ще възприемем принципа за изборност на районните кметове, ама това е само декоративно. Това е една висяща процедура без основание, защото основанието е предвидено систематически на друго място. Затова моето предложение е този текст да бъде оттеглен от вносителите и да продължаваме напред.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

Явно това е необходимост, иначе нямаше да имаме деление на райони на общини като София, като Пловдив. Факт неоспорим! И ако териториалното деление е необходимост, то от гледна точка на принципите, които отстояваме неизменно, има логика в предложението районните кметове да се избират, а не да се назначават. Винаги сме били за широката демокрация, още повече че в този случай става въпрос за райони с огромен брой население, което е още един аргумент в полза на предложението в този Изборен кодекс да застъпим принципа за избираемост на районните кметове. Предвид на казаното, Парламентарната група ще подкрепи предложението за избираемост на районните кметове. Ако това изменение се приеме, то естествено, и ако поради необходимост от промени в други закони, те ще бъдат синхронизирани с Изборния кодекс. Благодаря

на народните представители Цецка Цачева, Десислава Атанасова, Кирилов, Ципов и прочие: „кметове на райони” се заличават.” Моля, гласувайте.

Господин председател, госпожи и господа народни представители! С оглед на значителната по обем и съдържание работа, която ни предстои във връзка с приемането на Изборния кодекс, правя предложение днес заседанието да бъде удължено до 19,00 ч. (Шум и реплики.) Заседания на комисиите няма да има. За да Ви ориентирам своевременно – вероятно утре ще се наложи да работим в същия ритъм. Призовавам всички към конструктивен подход, да бъдат ясно обосновавани предложенията,

Член 3 – „Принципи”. Предложение от народния представител Павел Шопов: „Право да бъдат избирани и да избират народни представители, органи на местна власт, членове на Европейския парламент, президент, както и участие в референдуми, нямат лицата с двойно гражданство.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид: Член 3 се изменя така: „Чл. 3. (1) Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Гласуването е лично. (2) Всеки избирател има право на един глас. на един глас. (3) Право да избират народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. от свобода. (4) Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира членове на Европейския парламент от Република България, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в има адрес на пребиваване в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас на територията на Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен или настоящ адрес най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. място. (6) Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, има адрес на пребиваване най-малко през последните шест месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място. място. (7) За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. (8) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната. (9) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода. (10) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат и всички граждани на държава – членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, не са лишени от правото да бъдат избирани в държавата членка, на която са граждани, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и с писмена декларация са заявили желанието си да бъдат избирани. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода имат постоянен или настоящ адрес най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. (12) Всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да бъде избиран за общински съветник и ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, има адрес на пребиваване най-малко през последните шест месеца в съответното населено място, не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и предварително с писмена декларация е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Цецка Цачева, Цачева, Атанасова, Кирилов, Ципов, Лазаров, Радев, Маджарова и Желязков – в чл. 4 се правят следните изменения:

всеки избирател има право на един глас, който е длъжен да упражни за избор в едномандатен изборен район, и един глас, който е длъжен да упражни за избор в многомандатен изборен район.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителите за чл. 3.

Тук няма официална поредност. Не възразявам, стига някой да пожелае да стане и да говори. Господин Шопов, заповядайте.

Господин председателю, уважаеми колеги! Първо, искам да обоснова нашето предложение. То е в синхрон с винаги застъпваната наша, от „Атака”, теза против двойното гражданство. Това не е наша идея. Ние още от 2005 г. считаме, че гражданството може да бъде принадлежност на физическо лице и държава само по отношение на една държава. Такава е тенденцията в Европа. Тази теза сме я поддържали и във внесени преди това законопроекти срещу двойното гражданство. Тук можем да направим само един компромис – хайде, да могат да гласуват лица, които са граждани освен на българската държава, но и на някои от държавите в Европейския съюз. Това би бил много голям компромис, който бихме допуснали. Сега по чл. 3, който е ключов за целия Изборен кодекс, който е основен що се касае до принципи, на които той се основава. Мисля, че в залата той ще предизвика челен сблъсък, и то сблъсък между ДПС и всички останали. Тук неслучайно пръв излизам на трибуната, за да призова всички националноотговорни, патриотични и национално мислещи депутати от българските партии да имат твърда, непоклатима и непримирима позиция. За какво става дума? Движението първо, чрез текста на чл. 3, а оттам това ще рефлектира и в други текстове, да оспори много трудно постигнатото в българското общество и консенсус по въпроса за уседналостта и непоклатимото отношение, което, надявам се, всички имат по отношение на така наречения „майчин, бащин, лелин, чичовски” или не знам какъв език, както някои го

не е подкрепен от комисията, но нека да бъдем абсолютно откровени и ясни, че ДПС си върви по своя път стъпка по стъпка и при всяка възможност, във всеки удобен случай се опитва да прокара, да пробута, да изпазари нещо от принципните си тези, които застъпва, развива и устоява в продължение на години. Сега се намираме пред един такъв момент, когато ДПС се надява при това остро противопоставяне по отношение на новия Изборен кодекс да спазари и да пробута нещо, което е и елемент за това да премери търпимостта, температурата в българското общество, ако щете, и поставяйки под съмнение и под натиск БСП, за да може да прокара свои изначални, фундаментални и принципни положения. Искам да се обърна към всички Вас. По този кодекс може да се караме, остро да се противопоставяме, можем да бъдем радикални в изказванията си – едни срещу други, но има принципи, от които не може да се излезе, принципи, с които не може да бъде направен компромис.

Реплики има ли? Няма. Заявка за изказване – господин Янков.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 Във връзка с предходното изказване искам да декларирам, че съм човек, който никога не би направил компромис с националните интереси на България. това изказване не само като член на Парламентарната група на Движението за права и свободи, а и като човек, който е наясно с ценностите на човешката цивилизация в ХХІ век – това, което може би трябва да покажем в един от основните документи, който конструира политическата система на България. Уважаеми колеги, чл. 3 е изключително важен, може би е най-важният,

това, което би трябвало да е систематизирано като правни норми, да е разписано, ни препраща в Глава втора, оттам в Допълнителните разпоредби. Човек, който иска

на ал. 3, която казва: „Право да избират имат български граждани и гражданите на друга държава – член на Европейския съюз, при условия и по ред, определени от Конституцията и на Част втора от кодекса”. Част втора от кодекса лишава изключително голяма група български граждани от правото да гласуват, да избират, или да бъдат избирани. Това нещо кореспондира ли с нормите, разписани в Конституцията? По никакъв начин не кореспондира, защото има ясна забрана на база на това как е формулирано – живял през последните 6 месеца, за много сериозна група български граждани да гласуват. Уважаеми колеги,

Абсолютна демагогия е, че ДПС е против уседналостта. Вижте как е записано в нашите предложения: живял през последните 6 месеца. Да, окей. сега е записано означава, че той може да има постоянен адрес в населеното място, където ще гласува или ще бъде избиран, и настоящ адрес, в което и да е населено място на територията на Република Стимулираме вътрешния туризъм, забраняваме на определена група български граждани, които имат постоянни адреси, имоти, постоянно се прибират в родните си места, плащат си данъците, увеличават потреблението като се прибират, забраняваме им да гласуват, уважаеми колеги. Защо го правим? Може ли някой в тази зала, наистина отговорен народен представител, да отговори, ако не приемем примерно както е разписано в предложението на вносителите, с какво ще се наруши политическата система на страната, някой правил ли е анализ? С нищо, уважаеми колеги. Абсолютно с нищо! Предизвикваме критиката на Венецианската комисия, на ОССЕ, изобщо ставаме смешни в очите на цивилизована Европа. Уважаеми колеги от БСП, това по никакъв начин не накърнява интересите Ви. Защо го правим? Уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие сте европейската партия за развитие. Защо? Европейски ценности са тези, с нищо не Ви вреди това. Уважаеми молбата ми е да подходим отговорно. Вижте, прочетете ги внимателно. Принципите са ясни. Не нарушаваме ничии политически интереси – нито интересите на нацията и държавата. Моля Ви да ни подкрепите в тези предложения, те са изключително важни за страната и за младото поколение.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително чл. 3 стана като чл. 1 –фокусира множество предложения, защото съдържа важни принципи. Нашето предложение касае два съществени елемента. Предложили сме

с която предложихме да се въведе задължителност при упражняване на избирателното право. Позволете ми да аргументирам накратко основанията за това. Първото и главно основание е задължителното гласуване да бъде временна мярка, която да преодолее маргинализирания, конюнктурен, платен вот. Също така целта е да се организира действително гражданската активност на българите и на всички нас, които имаме отношение към ключовия въпрос – как се управлява държавата ни, как се установяват демократичните устои и ценности в държавата ни? ни? Постарахме се да съберем, да анализираме, да се съобразим с всички мнения на изтъкнати конституционалисти както с тези, които са „за” задължителното гласуване, така и с тези, които са „против” задължителното гласуване. Смятаме, че че трябва да се разграничи правото на избор от самото негово упражняване, тоест от механизма, от действието на гласуването. Както и да определим изборното право – като основно политическо и публично право, то си остава, то е незасегнато. По отношение на гласуването искаме да подчертаем, смятаме че е възможно да има задължителност при упражняване на това действие и че тази задължителност – както свободата да гласуваш или да не гласуваш, гласуваш, задължителността да участваш в демокрацията, е изначална и е тръгнала от възникването на тази форма на държавно управление. Демокрацията изисква активност. Няма да цитирам всички гръцки философи, които защитават тази теза. Да, казва се, че най-голямото достижение на атинската демокрация е това, че е накарала всички да пътуват до Атина – и земеделецът да извърви 25 км, за да стигне до Атина да гласува, и търговецът, така и имотният, за да участва в събранието за взимане на решения. Затова апелираме да се съобрази, че крехката демокрация в нашата държава има нужда от стабилизация, има нужда от активно отношение на всеки български гражданин. Дотолкова активно, включително ако гражданинът, избирателят е отвратен от всички нас, което е негово право и вероятно има основание, да отиде до урните и да не избере никой. Позволявам си да кажа, че приемаме и сме заложили тази задължителност да бъде без санкция. Също така няма да соча аналогии и държави, където има задължителност без санкции. Граждански дълг, господин Стоилов. Иде реч за граждански дълг и това исках да подчертая преди да изтече времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кирилов.

Господин Кирилов, темата за задължителното гласуване е наша отпреди девет години. В тази зала много пъти сме я повдигали, при всички промени на наказателните закони. Ние настояхме за задължително гласуване и при изработването на сега действащия Избирателен кодекс. Като Ви слушам, това са нашите аргументи. И още други. Вие не казахте основният аргумент, че задължителното гласуване е мощно средство срещу задължителния етнически вот. Това е особено важно, защото етнически се гласува на практика задължително, защото общността принуждава членовете си да излязат и те гласуват, много често без да знаят за какво гласуват. Неслучайно в три европейски държави има задължителен вот – не само в Гърция, а в Кипър и в Люксембург. Това не е случайно в Гърция, Гърция, която си е решила проблема с един електорат, който преди десетина-петнадесет години, тогава когато там е била особено актуална темата за задължителното гласуване, е наброявала около 140 хил. души. Лошото обаче в случая тук е, че това е изключително популярно сред хората – нашето предложение, за което някога бяхме оплювани и бяхме наричани как ли не. как много хора изведнъж достигнаха до него и започнаха като папагали да повтарят това, което сме казвали, и да правят от него политически дивиденти и актив, се обезмисли и силно се компрометира. Изказано например от избрания с измама президент Плевнелиев. Оттам-нататък рухна обективността и популярността на тази теза. На човека, който раздели нацията, не му приляга някак си да говори за българско, за един вот, който би консолидирал българският етнос, българският национален елемент

Благодаря, господин председател. Много интересен израз: „задължително да упражниш определено право”. Този оксиморон – хем е задължително, хем трябва да е упражняване на право. Никъде не казвате каква ще е санкцията. Колеги, всеки един, уважаващ себе си юрист, знае, че след всяко неизпълнение на определено задължение, следва санкция. Вие искате да кажете на изстрадалите български граждани от последните четири години: „Ще Ви наложим още една санкция, защото не можем да си изпълним задълженията като политически субекти и да Ви докараме до урните да гласувате”. Това ли искате да кажете? Аз съм категорично против въвеждането на какъвто и да било вид задължения по отношение на упражняването на основни граждански права на активното избирателно право. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Попов. Трета реплика? Няма желаещи за трета реплика. Господин Кирилов, заповядайте за дуплика. Благодаря, господин председател. Ще си позволя да започна отзад напред. Аз не се учудвам

и през 1919 г. БКП (т.с.) са били против предложението на Александър Стамболийски за въвеждане на задължително гласуване. Но е факт, че през тези 20 години избирателната активност е била над 80%. По отношение на право и задължение. То и сега има такива права и то също установени в Конституцията. Разгадайте правно израза: „Доброволно задължително пенсионно осигуряване”. Хем „доброволно”, хем „задължително”. Няма да коментираме Димитровската Конституция, която казваше, че упражняването на правото на труд също е задължително.

По отношение репликата на господин Шопов. В заседанията досега, колега Шопов, аз не разбрах, че Вие сте поддържали исторически това. Не се засягам от това, че казахте, че едва ли не папагалски повтарям Вашите аргумент от предни години, но Ви каня и настоявам, ако имате тези аргументи, подкрепете ни в задължителното гласуване. Тук остана второто ни предложение, което не е представено, затова ще се огранича в дупликата и ще помоля колегите да представят втората част от предложението ни за смесената система. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кирилов. Заявка за изказване е направил господин Местан. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, ще оставя без коментар странното съвпадение на позициите на Президента и на „Атака” по въпроса за задължителния вот. Ще оставя без коментар и тежките съмнения за противоконституционност на предложението за трансформирането на основното право на вот в задължение, предвид на чл. 57 на Конституцията. И все пак, във връзка с предишния оратор – когато Конституцията преценява, че трябва да уреди изрично кое право е и задължение на българските граждани, го прави както в чл. 47. Например: „Отглеждането на децата освен право е и задължение на родителите”. По-важното измерение на този проблем се свързва със състоянието на политическата система. Безспорно има нужда от оздравяване на политическата система; безспорно ниската избирателна активност е голям проблем, защото има за резултат ниска, дори проблематична представителност на представителните власти. Само че чия е вината за ниската избирателна активност – на гражданите или на партиите? Нека си признаем: вината е в нас, в нашата недостатъчна адекватност, на моменти изхабеност. Тогава защо наказваме гражданите? Защо искаме чрез задължителния им вот да си осигурим комфорт, служебно по-висока представителност? Откъде накъде? няма нищо общо с демокрацията. Един пример. Ако в един район на балотаж за кмет на населено място се яви представител на ДПС и на „Евророма”, „Евророма”, какво демократично има в това да накарате избирателите на „Атака” да гласуват задължително? Какво демократично има в това? Това е парадокс. Затова един професор преди два дни заяви, че задължителният вот е обида за всички и аз съм склонен да се съглася с него. Уважаеми колеги, трябваше да се позовете на списъка на малкото страни в света, в които има задължителен вот, ама се въздържахте, защото не Ви е аргумент, а точно обратното. Аз обаче ще Ви помогна. Освен в Белгия и Гърция, в кои още държави има задължителен вот? Боливия, Коста Рика, Доминиканска република, Хондурас, Ливан, Либия, Мексико, Панама, Парагвай, Тайланд, Турция. Това е списъкът! Ако задължителният вот беше панацея, щеше да го има във Франция, в Гърция, в в Съединените щати и в други развити демокрации. Тежка заблуда е, че със задължителния вот може да се реши какъвто и да е проблем на политическата система. Това е една нова митологема. Ако до вчера заблуждавахме българските граждани, че изходът е в поредния месия-спасител, сега идеята за спасението има други измерения, свежда се не до персона, а до спасителни идеи – мажоритарна система и задължителен вот. Схемата е същата. Каквото спасение получихме от управлението на месиите, такова оздравяване на политическата система ще получим при задължителен вот. Обратното ще стане. Политическата система ще се изкриви непоправимо. Затова политически отговорно е, въпреки преобладаващите настроения, то затова е политическото лидерство, да може да гледаш в перспектива, трябва да се отхвърли това предложение. Европейска България не може да върви по пътя на Коста Рика, Доминиканска република, Хондурас, Ливан, Либия и така нататък! И който го иска, поема тежка политическа отговорност. Ние ще гласуваме против. Благодаря.

Не знам защо господин Местан започна изказването си с адекватността на мненията между президента и „Атака”. От самото начало на мандата имаме абсолютни критики и отричаме напълно присъствието на тази политическа личност в обществения живот в България, но това си остава друг проблем. За това, че президентът се е „атакизирал” по отношение на изборите (смях) ние не носим отговорност и нямаме никакво отношение към тази работа. Много пъти много партии, много личности са изказвали същите възгледи като „Атака”. Те се „атакизират”, макар че това е временно, а ние сме атакисти постоянно. а ние сме атакисти постоянно. От каква философска концепция идва нашето предложение за задължителен вот? Отдавна, още първия мандат, тук сме водили спорове и с господин Местан, и с други колеги от Парламентарната група на ДПС, пледираме за адекватност, за съответност между между права и задължения. Като имаш право да бъдеш български гражданин и се ползваш с всички политически права, ти си длъжен, имаш задължението да ги упражняваш. Това е от морална гледна точка. По този списък с тези държави, където е задължително където е задължително гласуването, е въведено, защото решава определени идентификационни проблеми на самата нация. Не смятам, че Белгия е толкова загубена държава и е на нивото примерно на Хондурас, която също не смятам за загубена държава, нито Венецуела, нито Република Турция. Не смятам, че тези държави са назадничави, просто тяхното общество е така структурирано, че те са въвели задължителното гласуване. Смятам, че ако това е толкова лошо, те са щели да го отменят. Това не е мярка за демократичност, цивилизованост и прочие. Това е мярка за идентичността, тоест, обществото се намира в тежка криза по отношение на социалната принадлежност на всеки индивид и на неговите политически възгледи, които са адекватни на социалната принадлежност. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Времето! СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Свършвам, господин председател. Ще Ви дам един пример. Тези хора, които излязоха навън мирни, протестиращи и прочие, и прочие, които изобщо не са такива, си признаха пред всички социологични проучвания, че не ходят да гласуват. Като не ходят да гласуват, да ги задължим да гласуват, тогава няма да скитат по улиците и да викат: „Долу!” и „Оставка!” и да пускат разни парцали с надписи тук, от балкона. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Местан! Вземам реплика от Вашето заключително изказване за перспективата, която очертахте, а Вие очевидно желаете тази перспектива да се сбъдне, когато ще дойде време една или друга политическа партия да избира между кандидат за кмет от ДПС и кандидат за кмет от една ромска партия. Очевидно Вие желаете статуквото

ще Ви моля в дупликата да поясните – или аз не успях да Ви разбера, защо считате, че когато активността е висока,

От друга страна, съм съгласна с Вас, че политическите сили, партиите и политиците имат вина за това хората да са обезверени и сами да не изпълняват своя дълг, вменен им от Конституцията, и като право да гласуват. Но тогава, когато политиците не са в състояние да преодолеят подобно явление, не са ли пряко българските граждани тези, които могат да посочат изход от конкретна политическа ситуация? Благодаря, госпожо Цачева. Заповядайте за дуплика, господин Местан. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Цачева, тезата е: ниска избирателна активност, ниска представителност – висока избирателна активност, висока представителност на избраните власти. Но чрез задължителния вот ние нямаме право на служебно висока представителност, а не победа. Прочетете стенографския протокол и ще се убедите. Впрочем дадох пример с ДПС, „Евророма“, защото не обичам да се повтарям. В нарочна статия, посветена по тази тема, дадох пример, ако ако на балотаж например в бургаско село се явят кандидатите на „Атака“ и на НФСБ, тогава как ще бъде заставен избирател на ГЕРБ – една демократична партия, или на БСП, или на ДПС да подкрепят кандидати на НФСБ и на „Атака“? Това беше тезата. Но все пак репликата на господин Лазаров беше много на място, защото си изплюхте камъчето. Мислите си, че със задължителния вот ще ударите ДПС. Това е, казахте си го. Жалко, преодолейте тези политически комплекси, защото с тях няма да стигнете доникъде. Господин Станилов, кратка дуплика и на Вашата реплика. Аз твърдя, че ако един избирател не припознава в нито един участник в политическата надпревара адекватен изразител на неговите разбирания, не може законът да смачка свободната му воля и да го застави да даде доверието си на някого, в когото не вярва. От тази гледна точка, негласуването е също израз на своеобразна политическа позиция, която би трябвало да ни накара да се замислим как да реформираме партиите си, как да ги направим по-атрактивни, а не да прехвърляме отговорността за собствените си недъзи върху гражданите. Ето това очаквам да разберете. Благодаря Ви.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че в чл. 3 на Кодекса е заложен крайъгълният камък на целия кодекс по отношение на това дали ние отиваме към коригиране на заложените изначално дефекти и отклонения от конституционните норми в сега действащия кодекс Фидосова, или ще продължим по утъпкания път? Или ще продължим по пътя, който от популистка гледна точка изглежда най-лесен, но който не отговаря нито на европейската ориентация на България, нито на конституционните й принципи принципи и основи? В Конституцията в чл. 42, ал. 1 ясно и категорично са записани изчерпателно условията, при който българските граждани могат да упражняват своето активно избирателно право – там са изброени изчерпателно. Тоест Конституцията не допуска да се добавят други условия, пък било то в Изборен кодекс, за упражняването на активното избирателно право, защото в чл. 42, ал. 1 се казва, че всички български граждани, с изключение на поставените под запрещение и лишените от свобода, имат право да избират национални и местни органи на власт. власт. Конституцията категорично поставя знак за равенство между правото на българските граждани да избират както народни представители, така и местни органи на власт, тоест да участват в местните избори. Не мога да приема какъвто и да е аргумент, че има някакво конституционно основание в нормативен акт, по-нисък от Конституцията, ние да я дописваме, предвиждайки ограничения, и то абсолютни ограничения на правото на българските граждани да избират специално на местни избори, чрез въвеждането на този принцип за уседналост във вариант, който явно е предвиден да бъде и в този проект, взаимствайки изцяло кодекса Фидосова. Първо, основните принципи за упражняване на активното избирателно и пасивното избирателно право трябва да бъдат записани в първата част – в Глава

относно упражняването на активното и пасивно избирателно право в пълен синхрон с конституционните текстове, да бъдат дефинирани тук. Надявам се всички колеги, включително и от ГЕРБ, да споделят това виждане. Не може основните принципи и начала за упражняването на активното избирателно право да не бъдат дефинирани тук още в в Част първа, в Глава първа, а да бъдат оставени някъде далеч в специалната част. От тази гледна точка Ви призовавам да подкрепите нашето предложение. Що се отнася до предложението на колегите от ГЕРБ, то е крещящо противоконституционно. Няма нужда от много убеждения за това дали едно конституционно право, залегнало в

каквото е активното избирателно право, някой със закон да го превърне в задължение. Когато Конституцията е преценила, че дадено право може да бъде и задължение, то тя го посочва изрично. Уважаеми колеги от „Атака“, когато Конституцията казва, че отглеждането на децата е право и задължение на техните родители, тогава е ясно, че едно право може да бъде и задължение, но във всички останали случаи е недопустимо едно право да се превръща в задължение. Неслучайно в чл. 57 от Конституцията е записано, че основните права на гражданите, дефинирани в тази глава, са неотменими. Какво значи „неотменими”? Никой не може да ги премахне, никой не може да лиши гражданите от упражняването им и никой не може да ги измени, превръщайки ги в задължения. Така че, уважаеми колеги от ГЕРБ, откажете се от тази идея. Убедете и президента да се откаже от нея. Тя е неосъществима, Конституцията не го позволява по никакъв начин, по никакъв начин! Дори и с референдум едно основно конституционно право не може да се превърне в задължение. Благодаря. Благодаря, господин Казак. Има ли реплики? Господин Шопов. Четин Казак и колегите му така говорят за Конституцията, така я цитират, така се позовават на нея и толкова убедително в кавички го правят, като че ли са едни конституционни съдии и пишат решения. Ние тук сме законодателен орган, ние сме Народно събрание и когато му дойде времето по съответната процедура конституционните съдии биха могли или не биха споделили, или заявили, или говорили така, както Четин Казак и колегите му. (Реплики от ДПС.) Ще видите и по-нататък – от ДПС при следващите обсъждания непрекъснато ще се позовават на Конституцията, като че ли те са я писали и са единствените, които в България я прилагат. Не може да преписваш Конституцията като текстове в един закон. Никога няма такава практика. Има правни подходи по разписването на законите. Те затова са нормативни актове, поднормативни актове, защото не са Конституция. Конституцията дава принципите, но тя не дава изричните текстове. И ако толкова стриктно се позоваваме на Конституцията, и всички го правим – в тази зала и в България, би трябвало да забраним ДПС, защото абсолютно конституционно правило е, че в България не се допускат партии на етническа основа, а няма никакво съмнение в българското общество, че ДПС е противоконституционна партия. Ако бъдем принципни и ако спазваме Конституцията и се позоваваме на Конституцията като такава, ДПС не би могло да се позовава на конституционните принципи, тъй като черпи права от противоконституционно поведение.

разбирам Вашето желание да тълкувате Конституцията, но ако наистина държите на Конституцията и на мнението на хората, Ви предлагам следното: дайте тогава да подкрепим референдума, който е иницииран от Президента, да видим какво ще каже суверена и ако хората кажат, че искат задължително гласуване, то тогава независимо кое Народно събрание е – дали сегашното, или следващото, ще е длъжно да се съобрази. Припомням Ви, че когато има такова общо съгласие, дори когато България е приемана в Европейския съюз, в крайна сметка в Конституцията не са били записани текстове от преди това за Европейския съюз, но с квалифицирано мнозинство Вие много добре знаете, че това може да бъде прието. Моят апел към Вас е: хайде, всички народни представители тук да подкрепим провеждането на референдума и да видим каква ще бъде думата на суверена. Благодаря.

да гласуваш е трайно закрепено в Конституцията, но трябва да правим разлика между правото, което е неотменимо и никой не може да отнеме на българските граждани да гласуват и свободата на избора им да отидат или да не отидат да гласуват. Ние говорим тук за избора на българските граждани да отидат да гласуват, а не да нарушаваме самите права на гласуването. Второ, в същата тази Конституция като гледам в графа „Права” са и правото на социално осигуряване и правото на медицинско осигуряване, където знаем, че въпреки, че това са права, съвсем задължително е тяхното упражняване и българските граждани са задължени да се осигуряват медицински и социално. Има и други примери в Конституцията, които можем да погледнем. Що се касае до това кои държави

където, ако гражданинът не упражни правото си на глас, е изваждан от списъците за гласуване за определен период от време. Да говорим за Бразилия, където са освободени от задължително гласуване само неграмотните и хората над 70 години.

Нека да говорим за Франция, където е задължително гласуването за Сенат. До 2004 г. и в Австрия, в Холандия. Има много примери

Желаете ли дуплика,

никога никой от Вас не може да ме убеди, че може едно конституционно право да бъде превърнато в задължение и и по този начин да изменим с нормативен акт, по-нисък от Конституцията, едно основно право, което е закрепено както в Глава първа „Основни начала”, така и в Глава втора. втора. По този въпрос просто няма смисъл да спорим. Аз не съм убеден, че специално основните права на гражданите, закрепени в Глава втора, могат да бъдат променяни така лесно дори след дори след референдум. Според мен основните права на гражданите могат да бъдат променяни само от Велико Народно събрание, но това е мое мнение. От тази гледна точка, уважаеми колеги, дори да има референдум, дори там идеята за задължително гласуване да бъде подкрепена и, според мен, без Велико Народно събрание промяна в Глава втора „Основни права на гражданите” не може да има. По останалите въпроси няма смисъл да взимам отношение. Старите тези на „Атака” са ясни. Мисля, че ДПС отдавна е доказала своята същност и няма нужда непрекъснато да доказваме очевадни неща. Благодаря.

обсъжда толкова важен закон, въпреки неговата важност Вие с еднакво мерило да отмервате времето на всички нас. Защото е изключително неприятно, когато представители на Вашата парламентарна група аргументират своите изказвания от тази трибуна да им се дават дори по една минута отгоре от предвиденото от правилника време, а на останалите народни представители Вие много стриктно да спазвате правилника и на петата секунда да пускате звънеца и да прекратявате техните изказвания. Това е просто още един апел към Вас, за това, че Вие в случая, като председател на Народното събрание, трябва да съдите равно за всички, господин председател, за да може нацията да има доверие в институцията, в която се намираме всички ние. ние. Ние не сме просто събрани тук, а сме изпратени по волята на народа и всеки един от нас представлява хората, които са гласували за него. Затова Вие не бива, пак казвам, по свое усмотрение да отрязвате от времето или да прекъсвате изказванията. Ако го правите за един, правете го за всички, за да може институцията да върне доверието в себе си, а не да остане такова, каквото е в момента, а благодарение на Вашето управление то е на най-ниското си ниво. Благодаря Ви.

Само искам да Ви кажа, че не проявявам партийно пристрастие в удължаването на времето. Просто се предпазвам да не прекъсвам на точната секунда, мисля че това ще бъде страшно неудобно за който и да е народен представител. Колко време е говорил повече, зависи от самия народен представител дали е достатъчно нахален, дали е достатъчно напорист или дисциплиниран. Благодаря. Заповядайте, господин Монов. Знаете, че трябва да ми цитирате кой член, алинея и параграф. и когато господин Иванов иска процедура по начина на водене, моля да слагате и по някой чувал с бюлетини тук отпред. Вашата процедура не беше в съответствие с правилника. (Реплики от ГЕРБ.) Що се отнася до наказание, това е вече друг въпрос. Просто правя забележка, след това следват други наказания.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Видно е, че парламентарната дисциплина отново е под въпрос и поради тази причина предлагам по реда на чл. 60, ал. 2 почивка от 30 минути. Благодаря. Нека да бъде 15 минути, господин Гуджеров. Почивка – 15 минути.